Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, bio je hitni postupak, P.Z. br. 753 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske.